573 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primijenjene su odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik, gospodin Ivica Buconjić. stupio na snagu 01. srpnja 2004. godine i nakon njegove primjene smo uočili određene ne probleme odnosno neusklađenost sa konvencijama i direktivama Ujedinjenih nacija odnosno Europske komisije pa je osnovni razlog za donošenje ovog zakona bio ispravljanje nedostataka koje smo uočili u primjeni i usklađivanje sa direktivama i konvencijama Europske unije odnosno Ujedinjenih nacija. Ja ću pokušat ukratko reći najbitnije promjene do kojih je došlo u prijedlogu ovoga zakona u odnosu na postojeći zakon. Naime, ovim prijedlogom zakona se uvodi tzv. supsidiarna zaštita a ona se primjenjuje na tražitelje azila kojim u zemlji podrijetla prijeti smrtna kazna ili smaknuće, mučenje, nehumano ili degradirajuće postupanje i kažnjavanje te ozbiljnim individualnim prijetnjama životu …/Govornik se ne razumije./… općeg nasilja u institucijama ali ne ispunjavaju uvjete za azil. Zatim se isto tako uvodi dvostupanjsnost u rješavanju zahtjeva za azil. Sada je bilo stanje da smo imali tri stupnja. Prvi je bio upravni postupak policijske uprave, zatim žalba povjerenstvu i na kraju tužba Upravnom sudu. Da bi ovaj postupak traženja azila učinili maksimalno kratkim, jednostavnim i efikasnim uvodi se ovaj postupak postupak kroz dva stupnja gdje je tužba upravnom sudu ujedno i krajnja instanca za rješavanje povodom zahtjeva za azil. Isto tako se uvodi i jedinstvena procedura a u svezi ove supsidijarne zaštite. Znači, istovremeno se rješava i po zahtjevu za azil i provjerava se pravo tražitelja azila da li ispunjava uvjete na supsidijarnu zaštitu. Isto tako se zbog ovoga spajanja i zbog toga što imamo dvostupanjsnost u rješavanju uvodi i ubrzani postupak kako bi se ovi zahtjevi za azil rješavali u razumnim rokovima za tražitelje azila odnosno radi izbjegavanja nepotrebnih troškova za Hrvatsku. Isto tako su se izvršila usklađenja pojedinih odredbi pa se tako više po prijedlogu ovog zakona azil ne tretira kao pravo koje se priznaje već kao zaštita koja se odobrava. Isto tako se omogućuje tražiteljima azila pravo na rad ako se njihov zahtjev ne riješi u roku od godinu dana te se proširuje pravo na školovanje tražitelja azila i na srednjoškolsko obrazovanje, do sada je bilo samo za osnovnoškolsko obrazovanje. Regulira se besplatna pravna pomoć tražiteljima azila u drugostupanjskom postupku te se uvodi pojam sigurne zemlje podrijetla da bi to bilo točno definirano u koje zemlje se tražitelji azila mogu vratiti sigurno bez opasnosti za njihov život. Proširuje se definicija članova obitelji te pravo na spajanje obitelji azilanta i strance pod privremenom zaštitom, propisuje se pravo na rad stranaca pod privremenom zaštitom, uvode se prekršajne sankcije za tražitelje azila koji zloupotrebljavaju odredbe o ograničenju slobode, propisuje se obveza tražitelja azila da sudjeluje u troškovima smještaja ukoliko ostvaruje prihode odnosno ukoliko je zaposlen te se propisuju uvjeti zadržavanja tražitelja azila na granici odnosno u tranzitnom području zračnih ili pomorskih luka do okončanja postupka. najbitnije promjene koje se predlažu u odnosu na postojeći Zakon o azilu. Mogu reći da je iskustvo i praksa o provođenju Zakona o azilu i prijašnjega i ovoga koji se primjenjuje od 1. srpnja 2004. godine pokazala da Hrvatska nije atraktivno odredište za strance koji bi pokušavali zloupotrebljavati pravo na traženje azila. Naime, do sada je od 1997. godine ukupno azil u Hrvatskoj tražilo 707 osoba. Od tih 707 osoba kao što znate prije dva tjedna je prva osoba i dobila azil u Hrvatskoj tako da nije realan strah kao što je bilo najave kod donošenja zakona 2004. godine da će donošenje ovakvoga zakona biti povod za masovni dolazak. najveći dio ovih stranaca koji su tražili azil u Hrvatskoj bilo motivirano prije svega ekonomskim razlozima. Znači, to su bili ekonomski migranti a ne tražitelji azila koji su bili proganjani u svojim državama, u svojim zemljama i zbog toga i jesu svi osim ovog jednog slučaja prije dva tjedna bili negativno riješeni i u kontroli OESS-a i drugih međunarodnih organizacija i institucija nije bilo nijedne primjedbe na rješavanje ovih zahtjeva. je ovaj sadašnji zakon bio relativno dobar i da su ga nadležna tijela Ministarstva unutarnjih poslova isto tako korektno provodila vodeći računa o humanom postupanju sa osobama strancima koji su tražili azil u Republici Hrvatskoj ali isto tako vodeći računa i o interesima Republike Hrvatske da se azil ne odobrava bespotrebno osobama koje su prije svega ekonomski svega ekonomski migranti. I još jedan puta zaključno, smatramo da ćemo ukoliko ovaj zakon bude usvojen u ovakvom predloženom tekstu sustav azila u Republici Hrvatskoj podići na još višu razinu, uskladiti ga sa zahtjevima i aktima, dokumentima Europske unije a pritom zaista osigurati humano postupanje sa osobama koje su proganjane u svojim zemljama zbog politike, rase, boje kože i drugih političkih razloga a istovremeno ćemo im omogućiti jedan korektan postupak kojim će interesi Republike Hrvatske biti zaštićeni. Hvala lijepa. Da li želi? Da. Predstavnik Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković. A u međuvremenu je došlo izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvolite! Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče! Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 28. studenog 2006. godine raspravio je Prijedlog zakona o azilu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 10. studenog 2006. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odbor je u raspravi podržao donošenje zakona koji omogućava provođenje članka 33. Ustava Republike Hrvatske i zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Na prijedlog zakona članovi odbora iznijeli su slijedeće primjedbe. Predloženo je da se u definiciji pojma azil naznači da je Hrvatska istoznačica utočište. Potrebno je razmotriti da li pojam izbjeglica uključuje sve osobe iz članka 4. prijedloga zakona. Članak 22. potrebno je pojasniti uz eventualnu upučujuću odredbu na ovlasti iz Zakona o policiji. U raspravi je podržano rješenje o besplatnoj pravnoj pomoći s tim da je predloženo da se ona odnosi i na pomoć u postupku pred ministarstvom. Uz to je ukazano da je besplatna pravna pomoć besplatna samo za tražitelje azila te troškove te pomoći treba uključiti u ocjenu predlagatelja o potrebnim sredstvima za provedbu zakona. Prijedlog zakona koristi izraz ubrzani postupak te je predloženo da se umjesto njega koristi izraz skraćeni postupak sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske. Potrebno je preispitati rješenje iz članka 33. prijedloga zakona da hrvatski Caritas može u prihvatilištu voditi odgojne, obrazovne i slične programe jer bi se u tom slučaju trebalo to pravo priznati i drugim organizacijama temeljenim na drugim vjerskim opredjeljenjima. Rok od godine dana u kojem Vlada Republike Hrvatske treba donijeti listu sigurnih zemalja podrijetla i listu sigurnih trećih zemalja ocijenjen je predugim jer utječe na provedbu zakona. Izražena je sumnja da će kazna iz članka 99. moći primijeniti na osobu koja napusti Republiku Hrvatsku za vrijeme trajanja postupka. Također je izraženo mišljenje da je predložena kazna za učestalo kršenje odredbi kućnog reda prihvatilišta previsoka. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: prihvaća se Prijedlog zakona o azilu. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o Prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. **Peronja, Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege pred nama je jedan prijedlog, moderan Prijedlog zakona o azilu koji je prihvatio sva ona moderna rješavanja kakva jesu u Europi ali i razvijenom svijetu kako bi i samim tim odredbama potvrdili doista demokratsku opredjeljenost načela i slobode načela koja trebaju vrijediti u svakoj civiliziranoj državi. Stoga apsolutno Klub Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti će prihvatiti ovaj Prijedlog zakona. On je sistematičan, on je logičan slijed zapravo napora, svekolikih napora čitavog pravosudnog sustava da se na jedan zakonit način osigura i učvrsti upravo ona učinkovitost koja i treba biti u ovakvim slučajevima. Naime upravo u trećoj glavi postupovne odredbe važno je istaknuti početak postupka, na koji način se on provodi? Važnost da je, da je važno i bitno saslušati tražitelja azila koji će istinito odgovarati na sva pitanja. Također da je tražitelj azila dužan osobno nazočiti saslušanju bez obzira da li ima zakonskog zastupnika ili punomoćnika, a također taksativno nabrajanje u tim postupovnim odredbama nije samo za cilj ubrzati čitavi postupak. Je i zbog toga ali ne samo zbog toga. Već se i uvodi jedna prvostupnost odluka prvostupanjska odluka koju Ministarstvo donosi, ili odobravanja azil ili ga odbija ili ga odbija i odobrava supsidijarnu zaštitu koja mu također u ovom slučaju u cijelosti pripada. Stoga su bili čini mi se neutemeljene prijedlozi ili sugestije nekih naših udruga ili centara jer očito nisu dovoljno dobro proučili jer ističu da neprovođenje saslušanja tražitelja azila protivno je načelima na kojima počiva Zakon o općem upravnom postupku. Dapače ovdje se upravo u zakonu vrlo jasno i taksativno nabraja kako taj postupak treba teći? Koristilo se također i ono što treba još jedanput ponoviti da i za vrijeme dok još osoba tražitelj azila nije dobio azil da u toj prvoj godini ima pravo i na rad, da ima pravo i na zaštitu. A sve su to u svojim, u svojim odredbama proračunskim predvidjeli i mjerodavna ministarstva tako da doista možemo sa sigurnošću kazati da prava i obveze stranaca pod … /Govornik se ne razumije./ … zaštitom imaju pravo i na boravak, također i osnovna sredstva za život i smještaj pa zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje školovanje, informacije o pravima i obvezama. Rad, spajanje obitelji posebno se naglašava to, spajanje obitelji. Slobodu vjeroispovijesti i vjerskog odgoja djece. Također taj stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje ponavljam i pravo na rad sukladno odredbama zakona kojima se regulira rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Zdravstvena zaštita, tu se uključuje hitna medicinska pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti a za posebno ranjive skupine i drugu neophodnu pomoć. Također pravo na školovanje, na osnovno i srednje školovanje te prekvalifikaciju, dokvalifikaciju pod istim uvjetima kao hrvatski državljani. Posebno je važno ponovno ističem zahtjev za spajanje obitelji koji podnosi stranac pod privremenom zaštitom čiji član obitelji želi doći u Republiku Hrvatsku. Također u slučajevima kada odvojeni članovi obitelji uživaju privremenu zaštitu u različitim državama prilikom spajanja obitelji uzet će se u obzir interesi članova obitelji. Također je posebno važno istaknuti i odredbu da se informacije o pravima i obvezama detaljno obavještavaju i upoznaju sa pravima i obvezama stranci pod privremenom zaštitom i to odmah u jednom kratkom roku koji se pretpostavlja na jeziku koji će taj stranac i razumjeti. Posebno bi trebalo istaknuti i ovlasti koje proistječu iz ovoga Zakona. Također i kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe po čijim odredbama ovaj zakon stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine do kad se mogu sve stvari regulirati i propisati kao što to i zakonodavac u ovom prijedlogu, kao što predlagatelj u ovom Prijedlogu zakona ističe. Stoga ovaj Zakon treba svakako prihvatiti ovaj Prijedlog zakona sa svim onim modernim dostignućima koja su prihvaćena u razvijenom dijelu svijeta i Europe. Hvala lijepa. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što reče kolega Peronja imamo pred sobom jedan moderni zakon sasvim krivog naziva. Zakon se zove Zakon o azilu, trebao bi se zvati Zakon o utočištu. Naravno to nije samo stvar čitanja hrvatskog Ustava u kojem se riječ azil nigdje ni jednim slovom ne spominje nego se spominje u članku čini mi se da je 34. ili 36. ne znam točno. Uglavnom spominje se utočište. Nije samo stvar u formalnom poštivanju slova Ustava i slova zakona. Zašto koristimo strane riječi. Zato da se emocionalno udaljimo od onog o čemu govorimo. Svaki narod živi kroz svoj jezik. Riječ utočište je toplo mjesto na koje primamo nekoga tko je uvrijeđen, ponižen, povrijeđen, ugrožen, koga hoće ubiti, koga hoće zaklati, koga hoće uništiti. To je utočište. Riječ azil je baraka u polju okružena bodljikavom žicom uglavnom sa blatom okolo u kojoj se može držati čovjek ili životinja. Govorimo o azilu za životinje jel tako. Ne daje iste emocionalne konotacije. Nazovimo stvari onim što stvarno jesu. Onda se možemo drugačije ponašati i prema slovu i prema duhu zakona. Onda ćemo drugačije i gledati tko je to zapravo na tom mjestu. Što ti ljudi tu rade. Zašto su došli? I što smo mi po nekakvim temeljnim civilizacijskim odrednicama dužni njima osigurati zato što jesu ljudi, zato što su pobjegli od onuda gdje im je strašno, gdje im je grozno. Nije tako puno vremena prošlo kako su Hrvati morali bježati na sličan način. Pa prisjetimo se toga. Nije to tako teško za zamisliti. Ako na taj način sagledamo problem onda se postavlja pitanje a zašto mi to nismo atraktivni jel da pod navodnicima nazovem zašto Hrvatska nije atraktivna zemlja za tražitelje azila. Možda djelomice i zbog ovakvog stava. Možda djelomice i zbog toga što nije u javnosti dovoljno provedena akcija ni medijima, ni kroz državna tijela za senzibiliziranje pučanstva, pa se taj centar silom neprihvaćanja od strane stanovništva seli simo, tamo. Ne zna se gdje će biti. Čuva ga policija. Ne znam dal ga i vojska možda čuva, tko ga sve čuva. Ljudi to ne prihvaćaju. Zašto? Zato jer shvaćaju azil na ovaj drugi način. Ne shvaćaju ga kao mjesto na kom se susjedu, su čovjeku treba pomoći, nego shvaćaju kao mjesto gdje dolaze neki čudaci iz čudnih zemalja koji imaju čudne običaje i bolje da s njima nemamo posla. Toliko oko generalnog duha. Zakon je moderan. Uvažava veći dio onog što europske konvencije i svjetske konačno konvencije, Konvencije Ujedinjenih naroda predviđaju za to područje. čini mi se da u ponekim segmentima ne ide dovoljno daleko i nije dovoljno pa dovoljno humaniziran mogu reći. Ne prihvaća stvarno stanje stvari. Pogledajte, u članku 28. govori se o besplatnoj pravnoj pomoći azilantima ali samo u drugostupanjskom postupku. Azilanti mogu dobiti pravnu pomoć da im se napiše žalba Upravnom sudu. Dakle, ako ih je prvostupanjski organ ministarstvo odbilo. To na koji način će oni prikazati svoj slučaj ministarstvu, dakle prvostupanjskom organu ovisi o njemu i o prevoditelju ako nađu ljudi adekvatnog prevoditelja. To nije u skladu sa shvaćanjem utočišta kao mjesta gdje dolaze bespomoćni kojima treba pomoć. Poneke stvari su čudno definirane i mislim da bi ih trebalo u najmanju ruku pojasniti ako već ne U članku 8. govori se da azil ne može dobiti onaj tko predstavlja opasnost za društvo ili sigurnost Republike Hrvatske s tim da se prethodno u tom članku točno decidira što je morao netko napraviti, a da ne može dobiti azil, a ovo ostaje kao jedna općenita formulacija koja pretpostavljam ostaje u ingerenciji državnog službenika koji će procijeniti, odšacati i reći da netko predstavlja opasnost za društvo ili sigurnost Republike Hrvatske. U članku 17. govori se o prevoditeljima, pa se navodi unutra da će se osigurati ako je to ikako moguće prevoditelj istog spola. Zašto to potpuno mi je nejasno. Ja shvaćam da ti ljudi dolaze iz drugih civilizacijskih okruženja. Sve je to jasno. Ali oni dolaze tražiti azil ovdje gdje to nije bitno. I ako su već došli tražiti azil ovdje onda će ili prihvatiti takve civilizirane načine ponašanja jer to jest da mi ne poznajemo spolnu diskriminaciju ili neće. U člancima 18. i 19. govori se o maloljetnicima od 16 do 18 godina koji po svim našim zakonima trebaju imati tutora. Trebaju imati nekoga tko ih predstavlja pred, skrbnika. Opet jasno mi je da ti ljudi dolaze iz zemalja gdje se žene i sa 10, 12 godina, imaju djecu sa 15 godina. Ali po našim zakonima i po europskim zakonima punoljetnici imaju 18 godina. Do 18 godina su maloljetnici. Zašto ih ovdje ne tretiramo konzekventno tako ne znam. U članku 21. govori se da azilanti, dakle ljudi koji su došli tražiti utočište ovdje ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje su protivne Ustavu i međunarodnom pravu itd. Pa to ne smiju ni hrvatski građani. To ne smije nitko. Tko to napravi taj ide u zatvor. Prema tome, čini mi se da je besmisleno da to stoji u zakonu. Dobro je što se u članku 26. omogućava i osigurava školovanje posebice osnovno osnovno školsko i srednje školsko obrazovanje azilantima i njihovoj djeci. Odlično je što idu na tečajeve, prema ovom zakonu idu na tečajeve hrvatskog jezika. Loše je što drugi stranci koji dolaze u Hrvatsku legalno ne idu na tečajeve hrvatskog jezika, što ljudi koji ovdje se zapošljavaju kao menadžeri velikih firmi, kao menadžeri hotela ne govore hrvatski jezik, ne idu na tečajeve hrvatskog jezika. E ovi idu na tečajeve hrvatskog jezika. Dobro je da oni idu, ali bilo bi dobro da i ovi idu. U ubrzanom postupku prema članku 47. nema saslušanja. Postupak je skraćen valjda ne mora biti ubrzan, ne mora se brže ići kroz taj postupak. Samo je skraćen. Ali mislim da elementarne civilizacijske norme ne dopuštaju da se o nekom razgovara i odlučuje, a da njega blizu nema. Čovjek o čijoj sudbini se odlučuje morao bi biti nazočan bez obzira o kakvom se slučaju radi. U članku 66. govori se da ti postoci nisu javni i da uvid u postupak može imati UNHCR, ne znam da li još netko u ovoj državi može imati uvid u postupak. Da li možda netko iz ovog Doma možemo imati uvid u taj postupak? Da li možda državni pravobranitelj može imati uvid u taj postupak ili netko drugi? Čini mi se da nije dobro da se postupak zatvara u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da nitko izvana zapravo nema mogućnosti nitko iz Hrvatske nema mogućnosti uvida u taj postupak. Sve u svemu zakon je potreban. I Hrvatska narodna stranka glasat će za to da ide u drugo čitanje. Ali u drugo čitanju nećemo glasati ukoliko se ne promijeni naziv zakona. A sa nazivom onda slijede i određene posljedice u tekstu koje će, koje bi nas trebale emocionalno više vezati sa tim ljudima jer ti ljudi savršeno sigurno zaslužuju jedan dublji emocionalni angažman. Hvala.

jedna kratka predavanja o hrvatskom jeziku. I na kraju ne bi ovo ni govorio cijenjenom kolegi da se malo ne osjećam zapravo prozvan kao čovjek koji se nešto u to razumije. Bojim se da zapravo s najboljim željama, a svakako da kolega ne pripada ovim puristima malo su, taj sužavamo taj zapravo vokabular hrvatskoga jezika. Vidite kako je teško, tutor nije strana riječ, ona se udomaćila. Kao što ni gramatika nije strana riječ. Ni gimnazija nije strana riječ. I ne bi trebalo baš toliko sad toliko strasti o tome govoriti pa se onda, na kraju se govori o emocionalnim konotacijama, a mogu se reći neke druge. Ikonotacije bi se mogle i konotacije bi se mogle prevesti. Tako da ipak ne bi bilo dobro da ovaj Visoki dom evo već danas dva puta sluša sa neki puta su te lekcije i opravdane i neke stvari stoje ali opet ne toliko i ne bi htio, kažem ne bi htio da ovako ostane jedan gorak dojam da je to 2006. godine da radimo na tome da vokabular rječnik hrvatskog jezika počnu izbacivati riječi koje se doista ponašaju kao hrvatske, a nitko ih više ne doživljava kao strane. Samo toliko. Mislim da ipak treba ispravljati. Gledajte, uz svo uvažavanje te lijepe riječi "utočište" ja sam kao prognanik tražio utočište, nisam tražio azil, ja sam tražio utočište u Hrvatskoj. Unutar svoje zemlje. I mislim da to treba praviti razliku. Pa isto tako čak i primjer Hrvata iz Srijema, Bačke itd. koji su došli u Hrvatsku, oni su tražili utočište. Ostavimo taj azil za one koji dolaze sa strane. U ime kluba SDP-a, SDP-a, potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. Dozvolite prije svega da se ipak malo prisjetimo da mi imamo Zakon o azilu i da je on stupio na snagu koliko se sjećam 1.7.2004. godine. Da je uz to što je stupio na snagu on razrađen posebnim pravilnikom kojim se reguliraju zapravo pitanja i postupci oko traženja azila, drugostupanjski postupak, žalbeni postupak, zatim pitanje liječničkog i zdravstvenog pregleda itd., Prema tome, postoji osnovano mogućnost da ovaj stvarno zakon sad iako on ima oznaku P.Z.E. nema potrebe da ide u hitni postupak nego da ide u prvo čitanje, a zapravo se njime ne samo usklađuje naš zakon sa novim rješenjima Europske unije koje on ima u svojim pravnim propisima nego između ostaloga i neka pitanja koja su riješena ovim pravilnikom i provedbenim propisima sad se ugrađuju praktički u zakon. No, u tom pogledu sasvim sigurno mi iz SDP-a ćemo podržati potrebu donošenja ovog zakona i podržat ćemo potrebu da se s jedne strane što detaljnije, što preciznije urede ova prava, ali nikako ne na štetu niti tražitelja azila, a još manje na štetu nacionalnih i državnih interesa Republike Hrvatske. U tom pogledu smatramo da je ovo je iznimno važan zakon, veoma bitan. On regulira ljudska prava i slobode i ne samo zbog toga što u članku 33., ne u 34., ne u 36. kao što su neki spominjali Ustava propisano da strani državljani imaju, mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, itd. a zbog određenih djela kada se radi o njihovom progonu. Dakle mi ćemo podržati potrebu donošenja ovog zakona, ali smatramo da neovisno o tome ovaj zakon može i treba dodatno se doraditi prije konačnog izjašnjavanja o njemu, odnosno konačnog glasanja o njemu u konačnom prijedlogu zakona. U tom pogledu dozvolite da iznesemo neke od naših primjedbi koja bi mogla biti na liniji poboljšanja navedenog prijedloga zakona. Neke ćemo spomenuti kao načelne naravi ili mogu imati svoju dimenziju načelne naravi, a neke su naravno pojedinačne naravi. Oni prije svega ulaze u sferu zakonodavne i sudbene procedure. Međutim, neka od pitanja koja ćemo spomenuti kao pojedinačne primjere oni imaju svoju i ekonomsku i socijalnu, ali i ljudsku pravnu dimenziju. Pa dopustite po redu. Prvo smatramo da predloženo rješenje o uređivanju pravne zaštite protiv prvostupanjskog rješenja protiv kojeg se ulaže tužba Upravnom sudu nije u skladu donekle s Ustavom Republike Hrvatske. Naime, Ustav Republike Hrvatske je u članku 18. propisao da se protiv prvostupanjske odluke stranka ima pravo žalbe koja se iznimno zakonom može isključiti. A mi smo ovdje stavili pravilo. Ona je odma isključena. Prema tome nema žalbe nego ide na upravni spor. Ovdje se postavlja pitanje prvo da li je to uopće dobro, a poslije ćete vidjeti kad izložimo drugu primjedbu zbog čega je to važno. To naravno isključenje provodi se i ovdje iako nije opravdano po nama. Jer se valja voditi računa da prijedlogom zakona koji se uređuje postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske potpuno su u suprotnosti nadalje sa postojećim Zakonom o upravnim sporovima. Naime, u, ovdje slučajeve rješava sudac pojedinac, drukčije se uređuju rokovi kao i ovlasti suda prema odredbi članka 12. Prijedloga zakona primjerice Upravni sud RH rješava po diskrecijskoj ocjeni o meritumu stvari odobriti ili ne zahtjev za odbijanja azila itd. Time će se zapravo suci upravnog suda Republike Hrvatske doći u poziciju kreirati hrvatsku politiku azila, a ne provoditi Zakon o azilu, a protiv odluke upravnog suda zapravo nema redovnog pravnog lijeka, preostaje jedino zahtjev za zaštitu ljudskih prava i sloboda pred Ustavnim sudom i zbog toga to komplicira situaciju i sasvim je jasno da ovo pitanje treba uskladiti u zakonu s jedne strane s Ustavom, s druge strane sa Zakonom o upravnim sporovima, s treće strane zapravo sa nadležnošću Ustavnog, upravnog suda kakvog sada imamo u odnosu, jer ne bismo mogli ovim zakonom proširiti tu nadležnost. Druga naša načelna primjedba jeste da se prijedlogom zakona uvodi ubrzani postupak u članku 50. čime se remeti temeljno načelo saslušavanja zapravo stranaka. Smatramo da je nužno tražiteljima azila omogućiti individualno utvrđivanje izbjegličkog statusa što uključuje i provođenje saslušanje na jeziku koji oni razumiju što je na kraju krajeva i našim ustavnim Zakonom o pravima manjina apsolutno propisano, a i Ustavom vezano za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Naravno nužno je osigurati ravnotežu između potrebe za brzim i učinkovitim odlučivanjem o podnesenim zahtjevima za azil i potrebe za poštivanjem postojećih međunarodnih obaveza uključujući i one koje proizlaze iz Konvencije o zaštiti izbjeglica iz 54. godine te protokola iz 67. godine, a nama se čini da u ovom segmentu uvođenjem tzv. ubrzanog postupka se to pitanje ne bi osiguralo i ne bi zaštitilo. Treće, naravno da ne provođenje saslušanja tražitelja azila protivno je načelima na kojem opet počiva sada jedan drugi naš zakon, to je Zakon o općem upravnom postupku koji se primjenjuje koji se primjenjuje u postupku provođenja azila. Dakle ovim mi zakonom uređujemo azil, ali Zakon o upravnom postupku se provodi i primjenjuje kao proceduralni zakon vezano za … /Ne razumije se./ … a koji uključuje između ostaloga da se utvrdi načelo tzv. materijalne istine i to se postiže načelom saslušavanja stranaka te načelo pomoći neukoj stranci. Prema tome mi o tome moramo voditi računa i taj dio treba uskladiti i sa ovim zakonom. generalno uzevši, mi upozoravamo da ovaj zakon nije dovoljno usklađen sa pravnim sustavom Republike Hrvatske, a na ovim konkretnim primjerima to i pokazujemo. Dalje prijedlog zakona široko određuje pretpostavke na temelju kojeg se može procijeniti da je zahtjev azila očito neutemeljen slijedom čega će se provesti ubrzani postupak bez osnova posebnog saslušavanja tražitelja azila. Znate to što se može presumirati u zakon, zapravo treba isto tako i fundirati kroz opredmećenje opredmećenje načela materijalne istine a što nije moguće bez saslušanja stranaka i uvidom u određenu dokumentaciju i dokaze. Zbog toga smatramo da bi ovo također trebalo korigirati. Prijedlog zakona nadalje uređuje pravo tražitelja azila, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom na besplatnu pravnu pomoć. Naravno mi ovdje odmah načelno kažemo da se ne radi o nikakvoj besplatnoj pravnoj pomoći nego se radi o pružanju pravne pomoći na trošak države. Međutim ono što je naš prigovor, naš prigovor jeste u tome da on ne obuhvaća sve ono što je nužno potrebno osigurati kao pravnu pomoć tražitelju azila, strancu ili azilantu. Naime pravna pomoć trebala bi obuhvatiti ili ona se ograničava u ovom segmentu samo na pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje pred upravnim sudom, a mi smatramo da bi trebala pravna pomoć biti pružena u svim fazama postupka utvrđivanja statusa važna je pretpostavka i naravno i za pravičnost i za neovisnost azilantskog postupka koja je neophodna radi zaštite tražitelja azila i azilanta u krajnjoj liniji u odnosu na ona prava koja jamči naš Ustav, Zbog toga dostupnost pravne pomoći pretpostavlja minimum standarda u azilantskom postupku i većina tražitelja azila pripada osobito ranjivoj skupini osoba s obzirom da u pravilu ne razumiju hrvatski jezik niti poznaju hrvatski pravni sustav te su često nepovjerljivi prema tijelima vlasti zbog trauma i proganjanja koja su sami doživjeli i proživili u državama iz koje pokušavaju izbjeći, pokušavaju u drugim državama naći utočište. Sve to naravno bitno utječe na njihov iskaz pa se može dogoditi da tijekom saslušanja propuste navesti neku od činjenica ili uvjerljivo obrazlože razloge zbog kojih temelje svoj iskaz i iznesu određene dokaze i činjenice. Naravno pravo na pravnu pomoć proizlazi iz našeg ustavnog prava poglavito članka 26. i 14. koji govori da su svi pred zakonom jednaki. E sada to treba dodatno uskladiti i sa Europskim parlamentom koji također u svojoj rezoluciji o minimalnim garancijama za procedure azila zatraže besplatnu pravnu pomoć tražitelja azila. Prema tome očigledno je da ovaj dio treba do kraja uskladiti. Ovih pet primjedbi načelne naravi naravno za nas su jako važne kao što je iznimno važna načelna primjedba koja se tiče članka 33. i nekih drugih, da ne nabrajam primjerice članka 15. itd. a koja govori između ostaloga o tome da ustrojstvo u prihvatilištu uređuje se uredbom, članak 33. u unutarnjem ustrojstvu ministarstva i sad se kaže Hrvatski crveni križ, Hrvatski Caritas, UNHCR i druge organizacije koje se bave zaštitom prava izbjeglica mogu u prihvatilištu voditi odgojne, obrazovne i slične programe te pružati druge oblike pomoći uz prethodnu suglasnost ministarstva. Znate to je teško i nemoguće provesti. Mi možemo razgovarati o humanitarnim organizacijama da to mogu raditi, možemo razgovarati o udrugama koje se štite ljudska prava i slobode. Ne možemo dozvoliti i ne bismo smjeli kao što to ni jedna zemlja Europe nije napravila, da Caritas se taksativno navede da to može raditi. Njemu se može omogućiti u pružanju humanitarnih i inih pomoći pojedincu tražitelja azila, ali da provodi odgojne, obrazovne i slične programe, a u isto vrijeme sukladno našem Ustavu i zakonu o ravnopravnosti vjerskih zajednica ne omogućiti drugim vjerskim zajednicama da to mogu raditi, zapravo možemo izazvati veoma neugodne konotacije i implikacije i na političkoj razini i u tom segmentu želimo upozoriti na to pitanje da prije konačnog prijedloga zakona se još jedanput prouči i još jedanput razmotri i eventualno ako se hoće otvoriti mogućnost da i sa vjerskog aspekta pojedine odgojne, obrazovne i slične programe mogu izučavati azilanti i proučavati onda moramo jasno uvesti posebni članak i propisati da su u tome ravnopravne sve vjerske zajednice tako to žele organizirati preko svojih udruga i asocijacija koje se bave ovim dijelom pitanja. Pored ovih primjedbi koje su načelne kažemo naravi, mi imamo dosta primjedbi koje bi se mogle svesti u sferu pojedinačnih primjedbi poglavito primjerice spomenuli smo ovo oko članka 12. gdje se govori da se može pokrenuti upravni spor bez prava na drugostupanjsku žalbu, odnosno žalbu u drugom stupnju, ali moramo naznačiti još nešto što je veoma važno. Vrlo je interesantno u članku 15. predviđeno u stavku 2. da tražitelj azila može stupiti u kontakt s predstavnicima UNHCR-a, drugim organizacijama koje se bave zaštitom prava izbjeglica na svom jeziku, na svom ili jeziku za koji se opravdano pretpostavlja da ga razumije u roku od 15 dana do donošenja zahtjeva. Vidite mi smatramo ako želimo zaštiti ljudska prava i slobode azilanta, dakle prognane osobe, osobe koje u iznimno teškoj političkoj socijalnoj, gospodarskoj i svakoj drugoj situaciji zbog terora i progona koja se čine nad njom u zemlji iz koje izbjegava od pretpostavke, pretpostavljanja da razumije neke od jezika s kojim se s njime razgovara. Mi azilantu moramo omogućiti da na jeziku svom koji on razumije može iskazati svoje stajalište i podnijeti zahtjev, itd. Drugo je pitanje sada kako to pitanje riješiti kroz prijevod, financiranje, itd., i naravno uz sudjelovanje humanitarnih organizacija. Dakle, dalje moramo reći da imamo vrlo ozbiljnu primjedbu na prikupljanje osobnih podataka iz članka 22. gdje se kaže da ministarstvo i upravni sud mogu za potrebe, provedbe ovog zakona prikupljati i osobne podatke od tražitelja azila. Gledajte, da ministarstvo to radi to je logično i normalno, ali ne može se našem upravnom sudu dati inkviziciona uloga da prikuplja podatke. On može samo suditi na temelju Ustava, zakona, iznešenih dokaza koje su iznijele stranke u postupku. Prema tome, nikako ne bi bilo primjereno da upravni sud sada počne prikupljati dokaze i podatke koji su bitni za donošenje odluke, ili ne daj Bože još da mu se dogodi da mora ići napraviti izvid u stranu zemlju kao upravni sud da bi istraživao da li je točno ono što azilant podnio u svom zahtjevu. Zbog toga hoćemo reći to da to treba precizno razriješiti. Isto tako smatramo da treba precizno razriješiti u članku 29. primanje tzv humanitarne pomoći gdje mi smatramo da nju treba omogućiti, ali treba naznačiti da azilant ima pravo primiti humanitarnu pomoć iz zemlje i inozemstva i da na tu humanitarnu pomoć se ne mora, ne bi se morala plaćati po nama porez na dodanu vrijednost niti bilo koje druge dadžbine, neovisno o tome da li sa zemljom, ako iz inozemstva se šalje pomoć, imamo sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Što se tiče rokova iz članka 50., 52., 54., itd., vezano za postupanje upravnog suda sasvim je jasno da njih treba uskladiti sa Zakonom o upravnim sporovima. A ako se hoće riješiti pitanje, žurnost postupka onda uskladiti opet sa tim istim rokovima koji reguliraju Zakon o upravnim sporovima pa iznimno ako se hoće opet pojačati nekakva posebna brzina onda to uskladiti sa Zakonom o ustavnom sudu koji rješava u iznimno brzim i kratkim rokovima. Naravno, kod članka 52. ono što posebice inzistiramo ne samo kod odbijanja zahtjeva nego i slučaju rješavanja pojedinog zahtjeva to je pitanje da se definitivno riješi da pitanje, da u rješavanju ovih predmeta treba imati tzv. nadležnost pune jurisdikcije jer nakon toga praktički ne preostaje ništa drugo nego da to može ići na Ustavni sud za zaštitu ljudskih prava. Inače, upravni sud u pravilu sudi na način da zapravo na temelju neprikupljenih dovoljno činjenica, pogreške u proceduri, vraća predmet. A trebalo bi doći u poziciju da dođemo napokon, napokon da se ova stvar rješava u punoj jurisdikciji. U članku 66. svakako bi moralo uključiti i druge organizacije i tijela kao što je pučki pravobranitelj, kao što su kao što su tijela koja se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda posebice Državnog odvjetništva, USKOK kad se radi o sudjelovanju drugih osoba u postupku određivanja azila. I da ne dužim jer je vrijeme isteklo, a morao bih još reći vezano za suradnju s drugim tijelima, ministarstvo će tijekom uspostave i trajanja privremene zaštite te povratka osoba kojoj je prestala privremena zaštita surađivati s drugim državnim tijelima, UHCR-om i organizacija koje se bave zaštitom prava i izbjeglica. Sad bi trebalo razriješiti pitanje da prije toga će surađivati sa ovim čovjekom kako će on ostvariti ta prava upravo pred ovim organizacijama koje trebaju zaštititi minimum njegovog zapravo ljudskog dostojanstva i u odnosu na ovo koje ima. I zadnju stvar koju prigovaramo to su kaznene mjere i rokovi iz članka 92., … /Govornik se ne razumije./ mjere iz 99., jer je potpuno nelogično da će se novčanom kaznom kazniti primjerice azilant, odnosno prekršitelj azila, tražitelj azila ako između ostaloga napusti ili pokuša napustiti Republiku Hrvatsku. Pa kako ćete provesti tu mjeru ako je čovjek otišao iz Republike Hrvatske, a oni koji tvrde ako se vrati onda ćemo ga kazniti. Ma ne, onda ćete zbog zbog toga što je napustio imati čvrsti dokaz da zapravo nije htio azil u Hrvatskoj nego je htio Hrvatsku dobiti kao tranzicijsku zemlju i praktički ćete mu onda donijeti mjeru po kojoj ćete ga vratiti u zemlju odakle je potjeko. Hvala vam lijepa na vremenu i hvala na produžetku vremena Zaključno, državni tajnik gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ja sam zaista slušao pozorno rasprave naročito ovu posljednju gospodina Arlovića i mogu ovako reći, da će definitivno biti potrebe za razmatranjem nekih vaših primjedbi zbog toga što je to zaista kompleksno pitanje koje zadire u prava ljudske slobode. Međutim, htio bi samo odgovoriti gospodinu Vuljaniću, on sad izlazi, mislim da neke njegove konstatacije jednostavno ne stoje. On je rekao da centar čuva policija, vjerojatno vojska. Ne, bilo je zaista ružnih situacija oko pokušaja uspostavljanja Centra za tražitelje azila, ali to je bilo isključivo rezultat nekorektnosti, politikantstva i neciviliziranog ponašanja pojedinaca. Centar za tražitelje azila u Kutini je uspostavljen zaista na jedan korektan način u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Centar funkcionira i do sada nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Ja mislim da je time hrvatski narod pokazao zaista da je civiliziran i da hrvatsko društvo postaje sve zrelije. Isto tako bilo je tu još nekoliko primjedbi poput toga zašto azil, a ne, nisam ni zapamtio tu riječ, međutim azil je međunarodna pravna kategorija koja se odnosi upravo na ove osobe koje su proganjanje, koje traže utočište. Međutim, najbliže tom pojmu utočišta bi bila privremena zaštita, ovo što je rekao gospodin Štengl, odakle osobe koje su proganjanje ili zbog drugih razloga moraju napustiti svoju zemlju, ali ne traže azil. To je bila masa Hrvata u toj situaciji u Mađarskoj, Njemačkoj i drugim zemljama gdje su dobili utočište ali nisu tražili azil. Isto tako je gospodin Vuljanić pitao zašto po članku 66. je isključena javnost. Pa to je osnovni interes tražitelja azila da javnost bude isključena, da se o tom zahtjevu rješava na diskretan način, ukoliko zahtjev ne bude usvojen da se taj, ta osoba, tražitelj azila može sigurno vratiti u svoju zemlju, a ne da bude izložena progonima. Bilo je tu još nekoliko primjedbi koje nisam uspio zapisati, ali sigurno smo vodili računa da ovim Prijedlogom zakona osiguramo zaista jedan dostojanstven i civiliziran tretman osoba koje traže azil upravo zbog toga što je hrvatski narod je početkom 90-ih bio izložen jednoj brutalnoj agresiji i masa ljudi je, hrvatskih državljana tražila koje kakve oblike zaštite i pomoći i u drugim državama. I mislim da zaista moramo zbog toga pokazati jednu posebnu senzibilnost. I na kraju krajeva, to smo i postigli kroz senzibiliziranje javnosti i kao što sam rekao, uspostavljanje Centra za tražitelje azila u Kutini je prošlo zaista na jedan demokratski, civiliziran, kulturan način u suradnji sa lokalnom samoupravom. I to je zaista dobar primjer da hrvatsko društvo postaje politički sve zrelije i da hrvatsko društvo apsolutno sposobno prihvatiti sve obveze iz međunarodnog pravnog poretka. Još jedanputa ovo što je rekao gospodin Arlović zaista ima tu nekoliko primjedbi o kojima ćemo ozbiljno raspraviti. Samo da vam još isto kažem da smo o ovom Prijedlogu raspravljali sa UNHCR-om, UNHCR nije imao primjedbi na ovo, ali apsolutno ovo što ste vi rekli sve ćemo vaše primjedbe raspraviti, neću ništa komentirati da li ćemo usvojiti, ali u svakom slučaju ima potrebe za njihovom raspravom. Još jedanputa smatram da je ovo dobar Prijedlog koji se može eventualno popraviti i da će time Hrvatska zaista imati dobar zakona koji će po najvišim standardima štititi ljudska prava, dostojanstvo i slobode ljudi koji su …/Govornik se ne razumije./…, a u isto vrijeme štititi nacionalne interese da se ovaj institut ne zloupotrebljava. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključit ćemo današnju sjednicu s time da sutra u 9 sati i 30 minuta ćemo glasovati o raspravljenim točkama, o amandmanima na državni proračun, o državnom proračunu i ostalim točkama u svezi s državnim proračunom.